br. 555 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. U skladu sa člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave u skladu s člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog?

najvažnije, četiri bitne izmjene, stvaramo uvjete za funkcioniranje Registra nenaplaćenih kazni, tehnički je on sređen, znači sa ovim izmjenama on zapravo počinje čim zakon stupi na snagu počinje se primjenjivat. Primjenjivat će se na vozačke i prometne, znači onaj tko nije platio bilo koju prekršajnu kaznu neće moći dobiti vozačku, odnosno prometnu. Ali istovremeno sustav funkcionira tako da građanin kad dođe na šalter bit će obaviješten o tome, bit će obaviješten o dugu. Može dobiti odmah uplatnicu. To može platiti isti čas i zapravo odmah dobiti dokumente koje treba. Druga stvar je onih 50% što smo omogućili plaćanje na mjestu počinjenja prekršaja. Pokazalo se u praksi vrlo dobrim. Sada to dotjerujemo na način, zapravo želimo propagirati i promovirati da ljudi ne moraju ni imati gotovinu sa sobom da se ne obavljaju te novčane transakcije tamo policajac, građanin itd. Znači dajemo mogućnost da se to plati u roku od tri dana pod uvjetom da se ne osporava prekršaj. Druga stvar, svim onim građanima koji su do sada bili nisu bili zaustavljeni recimo u prometu, nego bi dobili doma obavijest da su napravili nekakav prometni prekršaj. Sada također dajemo mogućnost da plate 50% ako plate odmah, odnosno u roku od ta tri dana. Sljedeće jačamo malo zakonski okvir za borbu protiv nasilja na sportskim terenima, obiteljskog nasilja kroz dva mehanizma. Jedno je znači da reguliramo zadržavanje koje se sad eksplicite dovodi, dakle od strane policije, zadržava se, dovodi sucu za prekršaje tako da imamo jedan kontinuitet ako se dosudi zatvorska kazna. S druge strane dižemo mogućnost zaštitnih mjera na dvije godine, znači kod ova dva zakona, znači o suzbijanju nasilja na sportskim terenima i o o obiteljskom nasilju. Četvrta stvar zapravo od 2008. je prestala pravna osnova za opstanak Pravilnika o postupanju s predmetima oduzetim u prekršajnom postupku sad je vraćamo. Dakle, vraćamo u ovaj zakon osnovu za to. Donijet ćemo Pravilnik za postupanje s predmetima oduzeti u prekršajnom postupku carina, porezni itd., prvenstveno carina. Evo hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani ministre. Da li izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješća? Ne žele. Otvaram raspravu. Krećemo u raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub socijaldemokratske partije Hrvatske i poštovana zastupnica Vesna Fabijančić-Križanić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama su druge izmjene i dopune Prekršajnog zakona iz 2007. godine. Razlozi prvih izmjena i dopuna Prekršajnog zakona koje su stupile na snagu 1. lipnja 2013. bili su prvenstveno veliki porast broja prekršajnih predmeta, zatim porast zaostataka riješenih predmeta, a treći razlog loša naplata izrečenih kazni. Podatak koji smo tada čuli u raspravi bio je nevjerojatan a ticao se broja prekršaja u odnosu na broj stanovnika u zemljama Vijeća Europe. Podatak da je u zemljama članicama Vijeća Europe oko 2300 prekršaja na 100000 stanovnika, a u Hrvatskoj preko 7000 ukazivao je na prenormiranost ove grane. Podatak od tada 70000 neriješenih predmeta i svega 14% naplaćenih kazni jasno je ukazivao da je postojeći Prekršajni zakon valjalo izmijeniti kako bismo ovu granu učinili učinili efikasnom. Klub SDP-a podržat će i ove izmjene i dopune Prekršajnog zakona kojima je cilj daljnje povećanje efikasnosti. Ono što želimo posebno naglasiti je da klub SDP-a pozdravlja ciljeve koji se žele postići. Ministarstvo pravosuđa ovim prijedlogom pokazuje da nastavlja putem kojim je krenulo i na drugim područjima poput parničnog, ovršnog, kaznenog i zemljišno-knjižnog postupka. To je put hrabrih i modernih reformi koje su na tragu veće efikasnosti pravosuđa i ne samo to već se sustavno prate efekti tih i takvih reformi. Ove izmjene i dopune i dalje imaju za cilj efikasnost sustava što svakako podržavamo. Novost u domaćem prekršajnom pravu svakako je uskraćivanje izdavanja ili produljenja valjanosti određenih dokumenata onim osuđenicima koji nisu platili kaznu. Svi se zalažemo na primjer za sigurnost prometa na cestama. Svjedoci smo i ozbiljnih prekršaja koje im počinitelji stavljaju u opasnost živote i imovinu drugih. Smatramo vrlo dobrim rješenjem ako se ti i takvim osuđenicima, na primjer ne produlji važenje vozačke dozvole ukoliko nisu platili kaznu. Naravno, bez omogućavanja pune učinkovitosti te norme teško je očekivati punu svrhu kažnjavanja. Smatramo da propisivanje obveze sudu da bez odgode o pravomoćnoj odluci o prekršaju i neplaćenoj kazni obavijesti registar koji će biti elektronički povezan s prekršajnom evidencijom koja se vodi pri Ministarstvu pravosuđa dovodi do te učinkovitosti. Nadalje, podržavam što odredbe ovih izmjena i dopuna omogućavaju propisivanje i drugih zaštitnih mjera u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine i za one zaštitne mjere propisane posebnim zakonom kao recimo Zakonom o sprječavanju nasilja na sportskim natjecanjima i Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji, a sve na tragu nulte tolerancije na nasilje. Sve zaštitne mjere trebaju imati jednak tretman i mogućnost izricanja trajanja od jednog mjeseca do dvije godine. Dobro je uočeno da na primjer prekršaji proizašli iz obiteljskog nasilja da tako kažem zaslužuju mogućnost izricanja zaštitne mjere zabrane približavanja žrtvi nasilja u obitelji i do dvije godine kao i na primjer zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti ili zabrana upravljanja motornim vozilom. Da Ministarstvo pravosuđa prati provedbu i efekte prethodnih izmjena i dopuna pokazuje i prijedlog kojim se omogućuje plaćanje polovice kazne i onim počiniteljima koji u koji u trenutku zaticanja na mjestu počinjenja prekršaja nemaju dovoljno novca da plate kaznu ili koji po prirodi prekršaja ne mogu biti zatečeni na mjestu počinjenja prekršaja kao na primjer prometnog prekršaja snimljenog nadzornom kamerom. Predviđen rok od tri dana u kojem ne samo da treba platiti već i dokaz o izvršenoj uplati dostaviti tijelu koje je utvrdilo prekršaj je primjeren jer se gotovo pa može poistovjetiti sa odmah. Prekršaji vezani za javni red i mir kao i prekršaji nasilja u obitelji su svakako prekršaji koji izravno utječu na stanje javne sigurnosti i prekršaji koji utječu na osobnu sigurnost građana. Slažemo se da u tu kategoriju svakako spadaju i prekršaji vezani za sprečavanje nereda na sportskim natjecanjima. Stoga smatramo dobrim rješenjem koje omogućuje određivanje i zadržavanje osobe protiv koje je podnesen optužni prijedlog koja je ispitana i ako sud utvrdi da ne postoje razlozi za odbacivanje optužnog prijedloga. I kao što smo naprijed naveli s obzirom da je cilj i ovih izmjena i dopuna efikasnost klub SDP-a će ih podržati. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Tomislav Klarić i klub HDZ-a u Hrvatskom saboru. Poštovani predsjedniče Sabora, gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Evo ja ću nastojati biti što kraći, nadam se da neće biti ni replika s obzirom na poodmakli sat i na vaš umor. Ali eto da kažem nekoliko riječi o ovom prijedlogu zakona. Dakle, od 1. lipnja kako je već rečeno ove godine na snazi su odredbe Prekršajnog zakona o kojem su saborski zastupnici raspravljali u ožujku ove godine i tad je taj postojeći Zakon o prekršajima dobio ovaj novi naziv Prekršajni zakon što je predsjednik spomenuo na početku. Točnije, većina tih odredbi na snazi je od navedenog datuma, a među njima kao najznačajniji za građane ističe se da im se omogućava plaćanje polovice iznosa predviđene novčane kazne ukoliko kaznu plate na licu mjesta te da nema zastare za izrečene novčane kazne već će oni koji ne plaćaju biti evidentirani u Registru pravomoćno izrečenih i naplaćenih kazni a s vremenom ako ne plate kaznu za traženi traženi iznos će im biti umanjena plaća. Ukoliko će se netko htjeti žaliti mora znati da će o vlastitom trošku snositi troškove sudskog postupka što dosad nije bio slučaj. No, nisu sve odredbe s istim datumom primljene pa tako odredbe o uskrati dokumenata i registra pravomoćno izrečenih, a nenaplaćenih kazni čije je uspostavljanje istim izmjenama i dopunama predviđeno stupaju na snagu 1. siječnja 2014. Izmjene i dopune o kojima danas raspravljamo potaknute su dijelom i postupkom uspostavljanja Registra pravomoćno izrečenih a neplaćenih novčanih kazni što je rezultiralo potrebom za nove izmjene i dopune glede elektroničkih isprava i unosa podataka u registar. Člankom 7. izmjena i dopuna Registra pravomoćno izrečenih a neplaćenih novčanih kazni postaje Registar neplaćenih kazni zbog jednostavnijeg korištenja imena. Istim člankom mijenja se i stavak 2. članka 152. važećeg zakona te se riječi sud i drugo tijelo koje je donijelo odluku obavijestiti će o tome registar, zamjenjuje riječima bez odgode će o tome obavijestiti Dosadašnja odredba vezala je sud ili neko drugo tijelo koje je donijelo odluku o prekršaju da o nenaplaćenoj kazni obavijesti registar no uvidom u prekršajnu evidenciju u Ministarstvu pravosuđa bit će vidljive i odluke sudova pa ih ne treba dodatno vezivati da o odluci koju su donijeli obavještavaju registar. Nadalje, sužava se i opseg odredbi o uskrati dokumenata tako da pravo na sudjelovanje na javnom natječaju u postupcima provođenja javne nabave, osnivanje pravnog subjekta, svaka svaka njegova statusna promjena, osnivanje i registriranje obrta i druge samostalne djelatnosti te dodjeljivanje koncesija i dobivanja subvencija više nisu propisane kao obvezatne uskrate temeljem stava Prekršajnog zakona i mislim da je to dobro jer svaki zakon sam na svoj način regulira određene stvari, naročito ove koje su po pitanju javne nabave. A i svjedoci smo sami da i općine i gradovi i svi oni koje provodimo javne natječaje uvijek smo tražili i nekakva dodatna jamstva i garancije, BON1 i BON2 i sve ono što je bilo da bi se na neki način osigurali da pravni subjekt s kojim ćemo putem javne nabave sklopiti nekakav ugovor ima i određene kvalifikacije u tom smislu da nemaju dugovanja, da nisu kažnjavane i sve ono što se posebnim zakonima određuje. Mislim da je to dobro. Kao što sam napomenuo od 1. lipnja 2003. na snazi su i odredbe o plaćanju polovice predviđene kazne i također i to je dobro budući se na licu mjesta bez nekakvih posebnih procedura od strane policije može naplatiti odmah u startu polovica kazne. I ova druga nadopuna u ovom smislu ukoliko osoba nema trenutno novaca, a voljna je platiti kaznu na neki način i priznati prekršaj odobrava mu se ova odgoda od 3 dana pod istim uvjetima dakle plaćanja polovice kazne. Za neke prekršaje počinitelj po prirodi prekršaja … je zatečen u određenom prekršaju pa bi ta skupina počinitelja bila u neravnopravnom položaju u odnosu na počinitelje ostalih prekršaja i ako to možemo tako reći da su bili u neravnopravnom položaju. Zakonske odredbe koje su predložene u članku 14. izmjena i dopuna odnosno članak 245. važećeg zakona omogućuje sudu i njima da se kazne u ovakvim situacijama naplate u iznosu kao da je naplaćena na mjestu počinjenja upravo ovo kako sam A onda da dokaz o izvršenoj uplati dostave tijelu koje je utvrdilo prekršaj. Dakle, i za one koji u roku od tri dana plate novčanu kaznu koja je predviđena za određeni prekršaj mogu sad računati na plaćanje samo polovice kazne. Uz te je odredbe potrebno naglasiti da se one odnose samo na one počinitelje koji na mjestu počinjenja prekršaja navedu. 135. stavku 1. ministar je to napomenuo mislim da smo tu svi suglasni da stvarno treba voditi računa, da treba poduzimati mjere i iznaći što bolje rješenje koje je u posljednje vrijeme, i ne samo u posljednje vrijeme nego i posljednjih godina se pojavljuju u hrvatskom sportu vezano za poznata događanja, vezano za sva navijanja tu su predviđene i upravo ove promjene koje se odnose na počinitelja, od strane policije na licu mjesta. Za Klub HDZ-a ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona s konačnim prijedlogom zakona je prihvatljiv. Mi ćemo ga podržati i samo na kraju možda sam već par puta, ja sam tu ajmo reć friški saborski zastupnik ali u 90% i više zakona koje smo ovdje donosili sve je nekakav hitni postupak. U ovom slučaju zakon je bio temeljito pripreman. Bile su izmjene u odnosu na postojeći zakon. Donesen je, raspravljen u ožujku ove godine, stupio na snagu ove godine, sad već krajem godine raspravljamo o ovim izmjenama i dopunama i samo to govori o činjenici i upravo na neki način potvrđuje mišljenje Upravnog suda o načinu donošenja ovdje u ovom našem Visokom domu zakona po hitnom postupku, koliko se slučajeva zakon tako donose da nije temeljito pripremljen, raspravljen, da nisu ili uvaženi ili razmotreni svi amandmani, sva mišljenja i zastupnika i odbora i svega ostalog se često puta dogodi da se možda ne donese baš onako kvalitetan zakona kakav svi na neki način želimo, u svakom slučaju kad se donese ovakve nekakve iskustvene ja bih rekao promjene koje su proistekle iz njegove primjene. Mislim da se mogu donijeti po hitnom postupku i da su svim prihvatljive. Evo ja se zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala na primjedbama općim uputama. Ovime je rasprava o tekstu zakona završena. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.